Уважаеми колеги, моля, заемете местата си!

Прекратявам регистрацията: 181 регистрирани народни представители в залата и 1 онлайн – общо 182. Има кворум. Откривам заседанието.

във връзка с обстоятелството, че с Решение на Министерския съвет от 19 февруари 2003 г. датата 10 март е обявена за Ден на спасяването на българските евреи и на жертвите от Холокоста и на престъпленията срещу човечеството. В днешното пленарно заседание да бъде почетен с едноминутно мълчание от Народното събрание на Република България Денят на спасяването на българските евреи, както и жертвите на Холокоста и на престъпленията срещу човечеството. Преди да преминем към едноминутното мълчание, бих искал и аз да Ви кажа няколко думи. Днес, 10 март 2022 г., отбелязваме Деня на спасяването на българските евреи и отдаваме почит към жертвите на Холокоста. С гордост си припомняме, че преди 79 години българският народ извършва подвиг и спасява своите съграждани евреи от лагерите на смъртта. Във времена на война, омраза и жестокост българите се противопоставят на политиката на геноцид и доказват, че демокрацията, толерантността, човеколюбието и равноправието са ценности, които се изповядват независимо от времето и силните на деня. Недопускането 50 хиляди евреи – български граждани, да отпътуват към концлагерите, е безпрецедентен акт в онези дни на терор и мракобесие. Днес имаме основание да изтъкнем и приноса на народните представители от 25-ото обикновено народно събрание, подписали писмото, инициирано от подпредседателя на парламента Димитър Пешев, с което се противопоставят на депортирането на българските евреи. Направеното от тях е част от усилията на Българската православна църква, на видни личности, интелектуалци, дипломати, на всички слоеве на българското общество. В същото време трябва да почетем и паметта на 11 хиляди евреи от Северна Гърция и части от бивша Югославия, тогава под фактическа германска власт, които не са били спасени. Тяхната съдба е рана, която не е зараснала. Днес ние имаме повод отново да заявим, че ще се противопоставим на всички прояви на ксенофобия, расизъм, верска и етническа омраза както у нас, така и навсякъде по света. Не са загубили своята актуалност думите от писмото на 43-мата народни представители: „Честта на България и на нейния народ е не само въпрос на чувство, тя е преди всичко елемент на нейната политика. Тя е политически капитал от най-голяма стойност и затова никому не е позволено да го разпилява без оправдание, което би се споделило от целия народ.“ Нека да почетем паметта с едноминутно мълчание.

Заповядайте за декларация.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ с голямо безпокойство отчита факта, че българското правителство и служби вече цяла седмица мълчат по скандалния случай, в който български народен представител, председател на българска партия и парламентарна група, е арестуван в Украйна и му е забранено за 10 години да влиза в държавата. Доктор Костадин Костадинов беше на посещение при българите в Болград, Украйна, на 4 март тази година. На територията на Украйна е задържан от военни части. Срещу него е насочено оръжие, като му е обяснено, че е председател на проруска партия и тази информация е получена от българските служби. Във военната обстановка в Украйна е било напълно възможно доктор Костадин Костадинов да бъде арестуван и дори разстрелян.

но не за националната сигурност, а за националните предатели. Българските служби са подчинени на Министерския съвет и съответните министри. Изключително обезпокоителен е фактът, че същите могат своеволно да предоставят подобна фалшива информация на службите и на държава, в която се води война, с ясното съзнание, че подобна информация може да стане причина и за смъртта на български народен представител. Още по-обезпокоително е, ако това е станало по разпореждане към службите с цел доктор Костадинов да бъде дискредитиран и да не може повече да посещава българите в Украйна и дори да бъде убит при военното положение, в което се намира тази държава. Тези действия на украинските власти и най-вече информацията, че българските служби са предоставили фалшива информация на украинските служби, която може да постави в опасност живота на български народен представител, застрашават националната ни сигурност и трябва да бъдат разследвани с цялата строгост на закона. ВЪЗРАЖДАНЕ настоява компетентните български служби Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, да разследват случая и да предоставят данни кой, къде, кога и как е предоставил подобна фалшива информация, че доктор Костадин Костадинов е председател на проруска партия в България, на украинските служби. Да разследват и да дадат информация също така кой е разпоредил предоставянето на тази информация на украинските служби и с каква цел? Изключително унизително за България е българските служби да предават български граждани, и то народни представители, на чужда държава,

не само поставят в опасност живота на български гражданин и народен представител, но и се превръщат в национални предатели, защото никоя държава не предава своите, освен ако не е държава колония. Ето защо парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ за националната сигурност на България и пробивите в службите и сигурността настоява за следното: 1. Да бъдат разследвани членовете на Министерския съвет за контактите си и връзките си с чужди посолства – американско, руско, турско, израелско и други, и по-специално да бъде разследвано кой, кога и защо от членовете на Министерския съвет са ходили в американското, руското, турското или което и да било друго посолство? Кои са присъствали на разговорите? Какви са били темите и дали не са предавали чувствителна информация и държавни тайни там? 2. Да се разследва и дали чужди посланици са оказвали въздействие върху назначения в българските служби, правителство или други институции и дали са оказвали въздействие върху външната политика на България? 3. Да бъде разследвана връзката на политиците от управляващата коалиция за връзки и зависимост от чужди фондации, както и връзките им с „Америка за България“ и други чужди фондации и корпорации, каквато зависимост би нарушила задълженията им като български народни представители и членове на Министерския съвет. 4. Да се разследва дали има случаи служители от българското разузнаване и служби да докладват в чужди посолства за събрана от тях информация и такава, отнасяща се до български граждани. 5. Да бъде предоставен от службите списък на всички депутати, получавали пари или работили за чужди фондации и организации, без значение дали американски, руски, турски, израелски или други. Припомняме, че държавната измяна е престъпление не само по Наказателния кодекс, а позор за всички, които са я допуснали. От години българската държава се управлява в интерес на чужди държави, а не в интерес на българския народ. Държавната политика днес в България се определя от Американското посолство, а не в българското Народно събрание. Крайно време е на това национално предателство да бъде сложен край. Заповядайте, госпожо Ангелкова, за процедура. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами

е радостно, че не само аз се оплаквам от това, че министрите не отговарят на поставените от мен въпроси като част от опозицията, но и вчера в свое интервю господин Александър Дунчев от „Продължаваме Промяната“ – цитирам – е казал, че е задавал пъти парламентарни въпроси за имената на новите директори на горски стопанства, но министърът на земеделието Иван Иванов отказва да му отговори. По тази причина – според Дунчев – този министър е част от задкулисието. Искам да Ви попитам: това, че министърът на транспорта Николай Събев отказва да отговори – вече трета поредна седмица, на зададените от мен въпроси, особено във връзка с широко рекламирания от правителството полет София – Скопие, включително и до далечни дестинации, ако цитирам по спомен министъра на транспорта, държавата ще субсидира ли тези полети, на какво основание, защо само една избрана компания, кога ще стартират? Мисля, че този министър дължи отговори на всички граждани и минава всякакви граници отношението на министрите към народните представители. Бойко Рашков не отговаря на ДПС,… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

ясно е написано, че народните представители имат право да задават парламентарни въпроси и питания и министрите са длъжни да им отговорят.

Постъпил е Доклад от Комисията по икономическа политика и иновации. Господин Димитров, Вие ли ще ни запознаете с Доклада? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Първо, процедура за допускане до залата

г. „Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите“.

но е записано, че е подкрепено по принцип по т. 1, буква „б“. По-коректно е да се приеме, че не е подкрепено в никоя своя част. Затова ще го изчета цялото и моля да бъде гласувано и то в цялост,

в основния текст думите „Еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие“ се заменят с „Публичните предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия“; в т. 1 думите „едноличния собственик на капитала и писмено съгласие от министъра на икономиката“ се заменят със „собственика на капитала и писмено съгласие от министъра на иновациите и растежа или общото събрание“;

Публичните предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от собственика на капитала или общото събрание за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е.“

Тук е записано, че Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „б“ и не го подкрепя в останалата част, но всъщност коректно е да се каже, че то не е подкрепено като цяло.

в текста преди т. 1 думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът на иновациите и растежа“; б) точка 9 се отменя.

МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Откривам дискусия по заглавието на Законопроекта и параграфи от 1 до 3 по номерацията на Комисията по икономическа политика и иновации. Александър Иванов – за изказване. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да благодаря на Председателя на Комисията, който направи коректното уточнение, че нашият текст, предложен с колегите от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, не е подкрепен от Комисията, и ни даде възможността той да го изчете, а ние да се изкажем. Надяваме се да убедим залата да подкрепи нашето предложение. Колеги, към настоящия момент търговските дружества, чийто капитал не е еднолична собственост на държавата или общината, смесена е между държава и община, както и между публичен и частен субект, с над 50% държавно и общинско участие не могат да извършват продажба без търг или конкурс и съответно техните инвеститори не могат да се възползват от насърчителната мярка по чл. 22а, ал. 10 от Закона за насърчаване на инвестициите. Същевременно тези дружества са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия и контролът върху тях, колеги, е същият, какъвто се упражнява върху търговските дружества, чийто капитал е еднолична собственост на държавата или на съответната община. В тази връзка режимът на публичните предприятия следва да бъде еднакъв за всички публични предприятия. С това наше предложение искахме да отрегулираме тази, така да кажем, непълнота на Закона за насърчаване на инвестициите, който се прилага Неоправдано е, колеги, за инвеститорите, които се насочват да инвестират в определени имоти, собственост на такива дружества, както казах, да не могат да се възползват от тази насърчителна мярка. мярка. В момента тези дружества са в по-неблагоприятно създадено положение както спрямо частните индустриални зони, така и спрямо едноличните държавни дружества. Това отблъсква част от потенциалните инвеститори, колеги, прави процедурата за тях по-дълга, естествено и на по-завишени цени

Това, естествено, буди не особено голям интерес при такива индустриални зони, които имат такъв проблем. Именно без да нарушаваме идеята на контрол от държавата, и естествено, да не се злоупотребява с тези имоти при сегашния режим,

Много сериозно подходихме към предложението на колегите от ГЕРБ-СДС и те са прави, че има въпрос, който не е уточнен в Закона. Това, което сме постигнали на Икономическа комисия, е, че не се делим на управляващи и опозиция, а разсъждаваме

колеги от ГЕРБ, има наистина нещо, което трябва да бъде уредено в бъдещо законодателно усилие, което беше прието от всички, но се смята, че за да се избегне корупционният риск и да се избегнат щети, които сега не можем да предвидим, трябва да постигнем най-добрата редакция. редакция. По време на Комисията поисках и уверението от страна на двете ресорни министерства, че когато се работи по Закона за насърчаване на инвестициите и неговата промяна, която ще започне веднага,

Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря, господин Димитров. Наистина се дискутира темата и на работни групи и не мога да скрия наистина добрия тон, при който работи нашата комисия, и се радвам, че го поддържаме на експертно ниво. Но да напомним следното: именно законодателната инициатива по този законопроект не тръгна от Министерския съвет, както по принцип имаше такива заявки да се случват промени,

но именно използвайки тази възможност, без да има цялостна промяна и обществено обсъждане на Закона за насърчаване на инвестициите, тази промяна, която се осъществява по инициатива на господата Куленски и другите вносители, ние сме направили нашето предложение и държим днес да се гласува в залата. Иначе наистина имаше такива разговори и от министерствата заявиха готовност, само че ние предпочитаме и настояваме това да се случи днес в залата. да подчертаем, че предложението, което сме направили, е да отрегулира – ще е приложимо и ще даде равнопоставеност. Не виждаме как може да е причина или основание при сега съществуващата нормативна уредба според Вас за единия вид дружества и имоти да няма корупционна заплаха,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

Ще използвам също възможността да благодаря на председателя на Комисията, който направи действително всичко възможно, на първо място, да бъде разгледано в Комисията, и на второ място, да създаде работна група, която, заседавайки неколкократно, да се опита да намери решение и Законопроектът да успее, така да се каже, да приеме нашето предложение като част от работещия закон. На какво се дължи нашето предложение? В края на Четиридесет и четвъртото народно събрание като част от изпълнителната власт заедно с колегите, с които внесохме Законопроекта, видяхме този порок, че е пропусната една от хипотезите, а именно: ако инвеститор дойде на територията на страната, бъде сертифициран или, с други думи, има определени преимущества, от които може да се възползва по Закона за насърчаване на инвестициите, той няма да бъде третиран равностойно във всяка една община. във всяка една община. Какво имам предвид? Ако територията на индустриалната зона, на която той би желал да инвестира, е само общинска или само държавна собственост, той с решение на общинския съвет, решение на борда на индустриалните зони, и естествено, излишната санкция на министъра – в случая на иновациите, вече с промяната в Закона ще има правото по облекчена процедура да закупи собственост и да направи своята инвестиция много по-бързо. Хипотезата, в която обаче индустриалната зона е и общинска, и държавна собственост, е изтървана от Закона. Тя лишава бъдещия инвеститор на територията на страната на територията на област Бургас, на област Стара Загора, да направят своите инвестиции, а напротив – трябва да минат по много по-тежката процедура, която, освен че е административно тежка, отнема толкова много време, че господин Димитров, аз се притеснявам, че с измененията на Закона, които са обещали колегите от изпълнителната власт да внесат, то до края на годината, ако се случи, ще бъде за мен лично подвиг. Това, което лично мен така ме притесни, е, че на колегата – министъра на икономиката, явно от страна на администрацията са му споделени аргументи в насока, че трябва да се прави нотификация пред Европейската комисия във връзка с това изменение на Закона. Направихме си труда с колегите, свързахме се с колегите от съответните министерства и се оказа, че това изменение е в пълно съответствие с всички европейски документи. Дори не е необходимо да нотифицираме Комисията във връзка с това изменение. Впоследствие в работната група пък бяха изказани други причини. Колко бил важен Законът за бизнеса и разбирате ли, че имало изключително много интереси, които се преплитали. Защо точно сега трябвало да правим тази промяна? Мисля, че ние като ангажирани народни представители във връзка с това да имаме изрядно законодателство във всеки един момент, в който забележим нередност, в който и да е закон, трябва да предложим необходимото изменение. Още повече, когато една административна процедура за отваряне на законопроект – неговото изменение със съответните решения на Министерския съвет, процедури по съгласуване, обществени обсъждания и гласувания в залата, действително отнема много седмици, да не кажа и много месеци. Точно сега в този момент, в който в Европа има война, в който има и бежанска вълна, която ние сме способни да приемем – това са образовани хора, българи, които могат да дойдат на територията на страната. Чрез тези инвестиции, от които има отлив в момента в евразийската територия, да бъдат привлечени инвеститори на територията на страна, още повече без административно то мисля, че няма по-правилен момент от този, в който да направим това изменение. По време на работната група искахме да чуем аргументите на изпълнителната власт за притесненията, които и Вие, господин Димитров, споменахте, за корупционни практики, които биха били възможни. Още веднъж ще спомена, че и към момента Законът действа, но той действа за несмесена собственост между община и държава, а за собственост на община и отделно собственост на държава. Така че поискахме от колегите от изпълнителната власт, които, смея да твърдя, по време на заседанията на работната група не бяха представени на необходимото политическо ниво, да направят своите редакции, да заменят публични предприятия с изисканата от тях терминология, но за съжаление, това в уговорените срокове не се случи. Още повече се притеснявам, че в момента тези инвеститори, които са на териториите на споменатите от мен области Бургас и Стара Загора, извървявайки дългия административен път, ще стане така, че те дори и след една година, когато Законът бъде внесен отново за изменение и допълнение, все още няма да са приключили своята процедура. Най-вероятно ще се откажат от нея, за да минат, ако все пак изпълнителната власт се справи в срокове – да минат по тази процедура, която ние сега предлагаме. Приключвам, господин Председател, с допълнителното време. Уважаеми колеги управляващи, моля Ви за минутка тишина и действително да чуете какво искам да Ви кажа. В момента държавата излиза от хватката на ковид кризата. Имаме нужда от свежи нови инвестиции на територията на страната, които да подпомогнат бежанската вълна. Тези българи, които идват на българска територия – образовани хора, освен да бъдат социализирани, да имат места в детските градини, училищата, да имат и своите работни места – не да тежат на социалната система, а да бъдат част от нашето българско общество. Благодаря Ви. Надявам се за Вашата подкрепа.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Станков, не смятам, че ще има чуваемост в бъдеще. Наистина аз също благодаря на господин Мартин Димитров, че отдели доста време на тази тема. От изпълнителната власт нямаше никаква чуваемост по отношение на нашите аргументи. Още повече, че имаха повече от три седмици да измислят три текста в един чл. 22а. Нищо повече. Можеше и с помощта на Агенцията за публичните предприятия да се случи това нещо. Вместо това ние получихме аргументи, че тепърва ще се прави анализ на законодателството. Вече три месеца правителството работи – анализ не е започнал. Очаква се чак след шест месеца евентуално да има готовност за някакъв закон. Така че аз не смятам, че тепърва ще виждаме каквито и да било мерки за насърчаване на инвеститорите, защото, ако до този момент това правителство имаше желание реално да привлича инвеститори, щеше да е внесло поне една мярка. В изказването си, господин Председател, ще коментирам и конкретните текстове. Не споделям Вашия оптимизъм, господин Станков. Благодаря. Други реплики към Жечо Станков има ли? Няма. Заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Трифонова, смятам да остана оптимист докрай, въпреки че моят оптимизъм беше разклатен по време на работната група, когато

на територията на цялата страна да бъдат продавани такива имоти по облекчената процедура, се възпротиви това нещо да се случи за територията на област Бургас и област Стара Загора. Две територии, които безспорно са както част от зелената сделка, така има и доста тежка индустрия, която се нуждае от подпомагане. Още веднъж Ви благодаря, че споменахте привличането на инвестиции. В момента привличането на инвестиции има няколко основни фактора, които ние към този момент можем да управляваме и смея да твърдя, добре – като законодателна власт. На първо място, инвеститорът, когато влезе на територията на една индустриална зона, да има изпълнена необходимата инфраструктура като път, газопровод, електропровод, вода, канализация и всичко останало, което е необходимо, за да може той директно да направи своята инвестиция. Когато той дойде и види тези изпълнени инфраструктурни проекти на територията на зоната, ние да му заявим, че той трябва да извърви път, който ще отнеме повече от година, за да може да си закупи земята, а реално времето, за което той ще извърши своята инвестиция и ще построи своята фабрика, производство или каквото желае, ще го направи за по кратък период. Ние няма да направим нищо друго, освен да отблъснем този инвеститор, с проблема, че той може не само да избяга от територията на четвъртата и шестата като областни градове територии по големина, но и да избере и друга територия на страната. Защото в крайна сметка той, бъдейки от Втори многомандатен избирателен район – Бургас, знаете, че тези, които дойдат да инвестират там, в повечето случаи имат пряко желание да инвестират заради близката връзка с пристанище, летище, жп инфраструктура, магистрала. Един модел, който не навсякъде на територията на страната е възможен. Така че тези инвеститори, ако не бъдат приветствани по правилния начин в тези така важни територии с много възможности от гледна точка на логистична инфраструктура, то имаме шанс да ги загубим и те да изберат други държави – Румъния, Гърция, Италия, Хърватия, ако щете. Така че сега е моментът, в който Сърбия, която пък като не е част от Евросъюза, също има недостатък, но това може да се превърне и в предимство заради държавните помощи. Така че сега е моментът, в който да си подложим, излизайки от ковид кризата, да привлечем колкото се може повече инвеститори. Благодаря Ви, господин Председател, още веднъж. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: И аз благодаря, господин Станков. Следващи изказвания

Благодаря Ви, господин Председател. Бих искала да вляза малко в детайл в параграфи от едно до три. Похвално е, че между първо и второ четене имаше все пак някакви предложения. Тоест не заменяме само единия министър с другия. Нямаше нито една предложена мярка. Напротив, точно обратното. Значи в чл. 22а има една много важна ал. 10, според която, когато се продава държавен терен, отдава се под наем или се прави някаква форма на разпореждане от държавно предприятие, се изисква писмено предварително съгласие на министъра на икономиката. Това нещо се заличава, което означава де факто, че ДКК и всяко друго държавно дружество, което е еднолична собственост, ще може без търг и на тъмно да продава терен или да отдава под наем на инвеститор, без Министерството на икономиката да знае. За каква прозрачност говорим в правителството на промяната? За какви мерки, които целят намаляването на корупцията, също говорим? Точно обратното. Най-притеснителното от всичко е, че този текст се появява между първо и второ четене. До момента никой не си е позволявал такова нещо. Винаги е търсена прозрачност, тъй като от Закона за публичните предприятия е направено едно изключение и когато иска един инвеститор терен от държавата или от общината, той не минава по Закона за публичните предприятия – на тежкия и дълъг търг, а минава на една оценка от независими двама оценители. Процедурата е доста опростена. Поради тази причина допълнително за контрол и с цел осигуряване на държавния интерес винаги е имало съгласуване от министъра на икономиката, в случаите, когато терените са собственост на Регионалното министерство – от министъра на Регионалното министерство и от министъра на отбраната. Смятам, че това предложение не само не не намалява корупцията, но и създава една огромна непрозрачност. Вместо да предложите, господа управляващи, насърчителни мерки, Вие се занимавате със създаване на мерки за непрозрачно продаване едва ли не на държавни терени. Също така по отношение на чл. 16, ал. 2, между другото, той ограничава обхвата на действието на чл. 22а,

Тук по този начин от чл. 22а се изключва ал. 10 и Вие създавате противоречие между чл. 16 и между чл. 22а, което ще доведе до практическа до практическа неприложимост на ал. 10 от чл. 22а. Защото компетентните органи по чл. 16, ал. 2, от които се изисква предварително съгласие за терен, са само в ал. 1. Така че не знам какви са мотивите за това предложение – дали искате изцяло да блокирате инвестиционния процес в страната, то реално така изглежда. в едната част махате предварителното съгласие на министъра. От друга страна, изключвате въобще едноличните дружества да могат да дават предварително съгласие за продажба на терен. Не мога да разбера откъде идва това разминаване – от непознаване на материята или от някакво бързане, което цели продажби на някакви конкретни имоти на тъмно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Трифонова. Реплика от Александър Иванов.

докато предложението на нашата парламентарна група, от една страна, неподкрепено от Министерството на иновациите и растежа и неговите експерти, по-скоро политическите лица от него, беше, че текстовете може да създадат корупционна практика. Както и в моето изказване казах, те не променят и сегашния регламент – как протича процедурата, просто се разширява обхватът. Но Вие наблегнахте на едно предложение, което на мен ми изглежда наистина, и може би може да събуди такива подозрения, че би събудило корупционни практики – именно отпадането на процедурата да има съгласуване през министъра на иновациите и растежа. Доколкото Законопроектът, предложен от господата вносители, наши уважаеми колеги, цели

иновациите и растежа, то нашето предложение беше реално насочено към подобряване на инвестиционната среда в България. Ако можете да ми разкажете, според Вас какво цели отпадането на това предварително съгласуване и може би да убедите залата, че това е един процес, който по-скоро ще остави

Жечо Станков за реплика – заповядайте. беше да направите сравнение с това, което ние предлагаме като административна процедура, обосновка защо това няма как да бъде в порочна практика или някаква практика, която да бъде задкулисна, а именно по начин, по който се случва в момента, да се направи и за хибридния модел – собственост община – държава. Какво имам предвид – че облекчената процедура на първо ниво ще мине през общинските съвети, които са фрагментирани и представени от различни политически партии, след това ще се гледа от Борда на държавното предприятие „Индустриални зони“ и най накрая ще стигне до бюрото на министър. Така че процедурата, която ние предлагаме – искам съвсем ясно и отчетливо да бъде споменато и от Вас, че това, което ние предлагаме, е максимално завишеният контрол, единствено не сме въвлекли и решение на Министерския съвет. Единствено това не сме въвлекли, но ако трябва, и това ще направим. Според мен това просто ще утежни процедурата. Така че това, което ние предлагаме, е максимална прозрачност, взимане на решения в съответствие с европейското законодателство. Това, което обаче Вие споменахте, и промяната между първо и второ четене, която е направена и отделно заложена в самото начало – изключване на министъра от процедурата, въвличане на предварителни решения без яснота, то тогава вече можем да говорим за проблеми. По-скоро се притеснявам, че апелите, които имаше между първо и второ четене, за Законопроекта, който внесохме с Вас, колегите, излиза на практика, както се вика – „крадецът вика дръжте крадеца“. Благодаря Ви. Благодаря, господин Станков. Трета реплика има ли? Няма. Заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, господин Станков, за уточнението. Няма как текстовете, които ние предлагаме, да предполагат какъвто и да било корупционен риск, и то точно заради контрола, който се налага от министъра на икономиката. Той винаги е бил много важен. Винаги министърът на икономиката комуникира със съответното държавно предприятие точно с тази цел – за да види какъв контрол и по каква процедура самото държавно предприятие, което е еднолична собственост, ще продаде терена. И това беше гаранцията, която ние бяхме осигурили с идеята да не се злоупотребява с държавна собственост от страна както на предприятията, така и на самите инвеститори. Наистина не разбирам за премахването на този контрол. За съжаление, виждаме, че и никой от управляващите не желае да вземе някакво отношение, най-малкото да аргументира премахването на контрола, и това ми прави много лошо впечатление. В допълнение на факта, че няма нито една мярка до момента за насърчаване на инвеститори, ние ще продаваме терените вече на тъмно, дори Министерският съвет няма да знае за продажбата на терените, да не говорим за министрите. Единствената хипотеза, при която Министерският съвет ще знае, че има разпореждане с терени, ще бъде в случая, когато имаме приоритетен инвестиционен проект, защото неговото насърчаване минава през Министерския съвет – решение. Това са проектите над 100 милиона. С всичко останало какво се случва?! Сто милиона са в общия случай, има и други хипотези. хипотези. Реално оставяме всички държавни терени на благоволението на държавните предприятия. утре те ще могат да си продават както искат терените, на който искат инвеститор, без това да минава на контрол през изпълнителната власт. А те дори не са орган на изпълнителната власт, те са държавни предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия. не намирам обоснованост в предложението. За мен, освен че се създава противоречие между чл. 16 и чл. 22а и реално двата текста няма да могат да се прилагат, оттук нататък ще има едно масово продаване на терени из страната. Благодаря. Благодаря, госпожо Трифонова. Следващо изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

в редакция на Комисията по икономическа политика и иновации: „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите“. Калин Иванов?

Преминаваме към гласуване на параграфи 1, 2 и 3, предложени от Комисията по икономическа политика и иновации, в редакция на Комисията. Калин Иванов?

В останалите текстове на Закона думите „министърът на икономиката“, „министъра на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на иновациите и растежа“, „министъра на иновациите и растежа“ и „Министерството на иновациите и растежа“.“ „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 2 предложение от народния представител Христо Гаджев. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 5. По § 3 има предложение от народния представител Христо Гаджев § 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6: „§ 6. В Закона за българското гражданство

Единствено, господин Председател, по § 2 – неподкрепеното предложение на народния представител Христо Гаджев, мисля, че не го прочетох, а то е § 2 да отпадне. Защото неподкрепените текстове се четат. Комисията не подкрепя предложението. МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Откривам дискусията. Христо Гаджев. Заповядайте.

Българската банка за развитие, а именно промените в него да отпаднат. Защо съм направил това предложение? Защото не смятам, че е редно народни представители да са тези, които правят подобни подобни структурни промени в Министерския съвет, както и не смятам, че е редно примерно дори и сега народен представител от управляващите да предлага от свое име промени в структурата на Министерския съвет. Това си е работа на Министерския съвет и Министерският съвет трябва да предложи подобни подобни промени, не народни представители. Но явно Министерският съвет е избрал по-бързата писта, като е предложил такава промяна на депутати... (Шум в залата.) това не е правилна правна техника и не би трябвало да се прави така. Но ще видим дали залата ще го подкрепи. Второто предложение е за отпадане на текстовете, свързани със Закона за българското гражданство, а именно инвестиционното гражданство и начините, по които министърът на икономиката до момента съгласува и изготвя процедура за даване на подобно гражданство. Защо предлагам това нещо да отпадне? Защото има подобен законопроект, внесен от Министерския съвет. Вчера дори е разглеждан в Комисията по конституционни и правни въпроси – доколкото разбирам, е отложен за следващо заседание и пак ще се прави работна група, която да продължи промените в този законопроект. По този начин ще се забави и приемането на внесения от Министерския съвет законопроект за отпадане на възможностите за инвестиционно гражданство. И тук не разбирам защо в момента се бърза да се направи тази промяна в Закона за насърчаване на инвестициите – през Закона за насърчаване на инвестициите, като преходна разпоредба, за да се даде възможност на министър Лорер министъра на инвестициите, за да може той да прави от свое име процедурите за даване на така наречените златни паспорти, докато Народното събрание и управляващите бавят промяната за отпадане въобще на възможността за подобни паспорти. Защото, ако забележите текста на Министерския съвет, той заличава навсякъде възможностите на министъра на икономиката да дава становище и да стартира тези процедури. Но не разбирам защо управляващите бързат да променят през Преходни и заключителни разпоредби Закона за гражданството, може може да се дават подобни паспорти във вакуума между приемането на Законопроекта на Министерския съвет от Народното събрание, което буди в мен съмнения, че ще се доведе до злоупотреби в тази

Не виждам. Прекратявам дебатите, колеги. Преминаваме към гласуване.

Преминаваме към гласуване на наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“, което е по вносител и е подкрепено от Комисията. Калин Иванов?

Постъпили са доклади от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по културата и медиите. Моля някой да представи Доклада на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Благодаря Ви, господин Председател.

редовно заседание, проведено на 2 март 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона внесен от Ива Митева и група народни представители на 22 февруари 2022 г. На заседанието присъстваха: господин Бойко Рашков – министър на вътрешните работи,

Изброените в цитирания списък обекти се охраняват от полицейски органи, включително със сигнално-охранителна и друга техника. Сградата на БТА, която се намира в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 49, е публична държавна собственост от 12 ноември 2002 г. Към настоящия момент охраната и пропускателният режим в сградата на БТА се осъществяват от охранително дружество въз основа на договор, чийто срок изтича на 1 май 2022 г. Посочва се, че възлагането на охраната на сградата на БТА е недостатъчно ефективно предвид статута на БТА, а разходването на средствата е нецелесъобразно. Беше отбелязано, че БТА има стратегическо значение. От 9 март тази година Телеграфната агенция ще осигурява свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, както и безвъзмездно разпространение на официални актове и съобщения от по-широк кръг лица. Всичко това налага да се направи инвестиция в обновяването на остарялата техника и в архива на Агенцията, както и осигуряване на нови нива на мрежова информационна сигурност. Също така БТА съхранява бюлетини с новините от България и останалата част на света от 1898 г. насам, разполага и с най-големия уникален фотоархив в страната с над 5 млн. снимки от 1952 г. досега. Засягането на физическата сигурност на сградата на БТА може да доведе до унищожаване на този богат архивен фонд, което и налага да се осъществи високо ниво на опазване и защита на целостта му. работи бе изразено положително становище в подкрепа на Законопроекта, като се посочи, че при включването на сградата на БТА в списъка по чл. 92, ал. 2 от Закона за следва да бъде предвиден допълнителен щат за обезпечаване сигурността на обекта, което от своя страна ще доведе до необходимостта от допълнителен финансов ресурс към бюджета на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на дейността по охраната. Становище по Законопроекта изрази и господин Кирил Вълчев, който аргументирано защити тезата си, че охраната на БТА следва да се осъществява от Министерството на вътрешните След проведената дискусия Комисията с единодушие се обедини около становището Законопроектът да бъде разгледан на две гласувания в пленарна зала съгласно изискванията на чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като има единодушие. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване се получиха следните резултати: за – 19, против и въздържали се няма. По този начин Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи,

Може и в резюме. 47-254-01-19, внесен от Ива Митева и група народни представители на 22 февруари 2022 г. Комисията по културата и медиите на извънредно заседание, проведено на 9 март 2022 г., обсъди Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 47-254-01-19, внесен от Ива Митева и група народни представители на 22 февруари 2022 г. На заседанието присъства господин Кирил Вълчев, генерален директор на Законопроектът за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи беше представен от народния представител госпожа Ива Митева. Допълнението включва в Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2 да се създаде т. 21, която да гласи: „21. В сградата на Българската телеграфна агенция, София, бул. „Цариградско шосе“ № 49“. Със Законопроекта за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи се предвижда осигуряване на физическата сигурност на сградата на БТА, като той предвижда включването на БТА в списъка по чл. 92, ал. 2 от ЗМВР на обектите и дейностите, които Министерството на вътрешните работи охранява с полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника, по аналогия на БНТ и БНР. За прилагането на новата уредба не са предвидени финансови средства от бюджета на БТА. Господин Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, изрази своите благодарности към бързата реакция на народните представители и взетото от тях решение. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по култура и медии предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за

подробния доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Доклада на Комисията по културата и медиите. Смятам, че тази поправка е наложителна и може би е дошло времето за нея, тъй като и в Комисията посочих, че

почти еднакъв. Българската телеграфна агенция е независим национален институт и смятам, че е редно тя да бъде сред тези субекти, които се охраняват безплатно от държавата. Незнайно защо... Интересно е, между другото, че липсват мотиви, както когато е прието Приложение № 1 към Закона за МВР, дори няма и един ред защо се въвежда това приложение и защо тези обекти точно са включени в него. По същия начин е процедирано и когато вече списъкът е променен 2017 г. и когато единствено Българската телеграфна агенция е извадена от списъка. Има едно-единствено изречение – че се касае за обекти, които не са държавна собственост. За съжаление обаче, Българската телеграфна агенция е на този адрес от 1991 г., 2021 г. мисля че беше актувано като държавна собственост, то е публична държавна собственост, така че са несъстоятелни тези мотиви за изваждането на Българската телеграфна агенция. Тогава има един нюанс – 2017 г., с изваждането на БТА се предвиждаше тези обекти, които остават на охрана, че ще заплащат ще заплащат финансови средства на Министерството на вътрешните работи. Тази поправка през 2018 г. е отменена също и всъщност само Българската телеграфна агенция остава от обектите, които трябва да сключат договори с частни охранителни фирми. Даже не са включени и в чл. 92, ал. 1 като стратегически обект от национално значение, които могат да ползват договор с Министерството на вътрешните работи, а не с частна охранителна фирма. Смятам, че е справедлива тази поправка и че ние трябва да върнем този статут на Българската телеграфна агенция. Още повече, че те са и първостепенен разпоредител с бюджет. Ако след време се прецени, че няма нужда от охрана въобще на всички обекти и не трябва да са в Приложение № 1, това е въпрос вече на съвсем друг дебат и на съвсем друго обсъждане на този закон. Но в момента, когато БНТ, БНР, всички институции са в това приложение, смятам, че и ние трябва да подкрепим отново включването на Българската телеграфна агенция в Приложение № И призовавам колегите, ако можем да го приемем на едно заседание, тъй като договорът с частната охранителна фирма изтича и е добре отношенията да приключат и да започнат едни други отношения с държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ Господин Ченчев, искате ли думата за изказване? Заповядайте. След това господин Ибрямов е записан. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Адмирираме това, което се предлага днес, и го заявихме ясно в Комисията. Просто Ви обръщам внимание на две неща. Първото е нашето притеснение в парламентарната група поради факта, че ние имаме информация – на офисите на БТА, които се намират зад граница, е имало посегателство. Вчера генералният директор господин Вълчев в заседание на Комисията каза, че няма такова нещо, но ние имаме такава информация, а тези офиси, пресклубове на БТА зад граница, визираме Северна Македония, визираме Тараклия в Молдова, те общо са три, нямат никаква охрана, не са защитени и поради тази причина тези офиси са обект или могат да бъдат обект на съответно посегателство. Това, първо. И второ, адмирираме това, че БТА вече работи и в сайта на БТА, на първо място, има цяла отделна секция, която е „БГ свят“, и тя набляга на българските медии в чужбина и това какво те отразяват. Но от друга страна, също така приветстваме факта, че до БТА вече има свободен достъп, а не абонамент, както беше преди. Но това също е предпоставка БТА да бъде защитена както трябва и от силите на МВР, така че нашата парламентарна група, разбира се, ще подкрепи това предложение. Благодаря Ви. Радвам се, че изострих Вашето внимание. Благодаря, господин Ченчев. Има ли реплики към това изказване? Не. Господин Ибрямов, заповядайте за изказване. (Реплики.) Заповядайте за процедура. Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, да направя процедура по начина на водене. Господин Председател, Република България е парламентарна република – написано е в Основния закон. Както знаем всички, има разделение на властите – законодателна, изпълнителна, президентска институция, съдебна власт. Разбира се, като парламентарна република най-висшата институция е парламентът и Вие като председател на парламента трябва да съблюдавате за нормалното протичане на дневния ред и нормалните неща, които народните представители като въпроси отправят към по-низшестоящите в държавата институции, а именно към министерствата и оглавяващите ги министри. В тази връзка, уважаеми господин Председател, сутринта колеги от парламентарната трибуна се обърнаха към Вас като ръководство, че има министри, които си позволяват да не отговарят на въпроси на народни представители. А с мантрата, с която Вие дойдохте – за промяната, ние предишни години бяхме свидетели, че наистина министрите не се явяват на парламентарен контрол. Дори беше отменен блицконтролът. Тази тенденция е преодоляна. Те се явяват, но не получаваме отговори по същество, уважаеми господин Председател. И ако даден министър не отговаря по същество, значи позицията, която той заема, трябва да я освободи. От тази гледна точка, уважаеми господин Председател, умолявам Ви, тъй като парламентарната група на „Движение за права и свободи“ е отправила към вътрешния министър, който в момента отсъства, много въпроси още от миналата година, а отговори няма. Да, разбирам, че Вие диалогизирате помежду си вътре в коалицията, както и с министрите, но това диалогизиране и този диалог трябва да бъде в целия парламент с всички парламентарни групи. Затова трябва да бъдат променени статутите на тези въпроси като неотговорени. Разбира се, трябва да напомните на министрите, които заемат по-низшестоящите институции в страната, да бъдат така добри ние ние като народни представители да получаваме съответните си отговори. Защото в противен случай има две неща: предполагам сте чували и за моралната отговорност, и за политическата отговорност.

Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи този законопроект, но имаме няколко уточняващи въпроса към вносителите на Законопроекта. Несъмнено охраната на БТА

тя е обект със стратегическо значение, ще има свободен достъп до нея, има открити офиси в някои чужди страни, наскоро беше открит офис и в Република Северна Македония. Но възниква един друг въпрос тъй като БТА, както и БНР, разполагат с кореспонденти в страната, и то немалко на брой, това означава ли, че в съответните региони, където имат кореспонденти, инфраструктурата, където те се помещават, ще бъде променена и там ще бъде също с охрана от органите на реда, имам предвид МВР? Това е много съществен въпрос. Означава ли това, че в един момент служителите на реда ще бъдат в по-голяма численост от кореспондентите, които са в цялата страна, или стигаме до онзи момент, където, казвайки, че в един момент ще намалите числеността на служителите на МВР, в един момент Вие увеличавате щата с допълнителни финансови средства към Министерството на вътрешните изложението, което направиха съответните представители на комисиите. Това са важни въпроси, на които е много наложително да получим отговор, защото наистина основната сграда в София трябва да бъде със статут, както е статутът на БНТ и БНР. Затова още веднъж казвам: молбата ми е към вносителите, нека тези поставени от нас въпроси да бъдат обсъдени и да намерим най-правилното решение, защото тук накрая като теглим черта – става дума за финансови средства. А ние, уважаеми колеги, се намираме не само в здравна, социална,

да Ви информирам, че ще дам почивка от един час от 11,00 до 12,00 ч., за да може всички желаещи да присъстват на събитието, което ще се проведе по случай годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на загиналите във Втората световна война.

Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Ще направя процедурно предложение на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за

Законопроектът е приет на първо гласуване. И сега процедурното предложение на основание чл. 76, ал. 2 днес да гласуваме този законопроект и на второ четене. Моля, режим на гласуване.

това процедурното предложение е прието. Моля, някой от вносителите да изчете текста.

т. 21: „21. Сградата на Българската телеграфна агенция – София, бул. „Цариградско шосе“ 49“.“ И се възползвам от това, че съм взел думата, за да отговоря на колегата от ДПС,

Второ гласуване на Закона за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Моля, режим на гласуване.

Единият е с вносител Хамид Хамид, а вторият е с вносител Виктория Василева. Госпожо Василева, ще представите ли Проекта на Вашето решение? „Проект на решение за попълване на състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите“.

и дейността на Народното събрание внасяме Проект на решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Моля Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред. „Проект! РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Ихсан Халил Хаккъ като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

изказвания? Не виждам. Прекратявам дебатите. Преминаваме към гласуване на изчетения от госпожа Шевкед Проект на решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Господин Калин Благодаря Ви, господин Ангов.

С това изчерпваме и точка 3 от днешния

Постъпил е Доклад от Комисията по енергетика. Колеги, кой ще представи Доклада? Заповядайте, господин Рибарски. След изчитане на Доклада, колеги, ще дам почивка, както казах вече, от 11,00 до 12,00 ч. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители „ДОКЛАД относно Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването, № 47-254-02-21, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 27 януари 2022 г. На свое извънредно заседание, проведено на 1 февруари 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването, № 47-254-02-21, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. От страна на вносителите предложението беше представено от народния представител Жечо Станков. С решението се предлага небитови клиенти, които изпълняват социална, духовна, културна, здравна и образователна дейност, да бъдат компенсирани със 100 % от разликата между прогнозната пазарна цена на регулатора от ценово решение № Ц-27 от 1 юли 2021 г. и реалната пазарна цена, постигната на борсов сегмент „Ден напред“ за всеки месец. Приемането на този механизъм ще позволи на тези небитови потребители да продължат да изпълняват своята основна дейност, без да се налага да я ограничават и преструктурират или да прекратят изпълнението ѝ. Изброените в решението лица не работят с цел печалба. Техните бюджети са фиксирани в определени рамки и многократно по-високите цени на електроенергията няма откъде да бъдат компенсирани. Министерският съвет вече прие точно такъв механизъм за пълно компенсиране на разликата между постигната цена на борсата и определените им прогнозни пазарни цени за операторите на различните видове електромрежи. В хода на дискусията отношение взеха народните представители: Владимир Табутов, Венко Сабрутев, Делян Добрев, Жечо Станков, Александър Ненков, Росица Кирова, Николина Ангелкова, Драгомир Стойнев, Станислав Анастасов и Рамадан Аталай. От страна на гостите изказвания направиха митрополит Антоний, омбудсманът професор Диана Ковачева, Мария Брестничка от Националната мрежа за децата и представители на Националното сдружение на общините в Република България. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика със 7 гласа „за“, без „против“ и 12 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да отхвърли Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването, № 47-254-02-21, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 27 януари 2022 г.“ МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Рибарски. Откривам дебатите по внесения законопроект. Колеги, обявявам почивка един час до 11,50 ч., който иска – още веднъж, може да присъства на събитието, което ще се проведе